da kažem o ovim zakonima i dve garancije koje treba da damo. Mi smo kao Skupština da preuzmemo garanciju.Mi smo ovde čuli i o tome kako su ovo povoljni krediti i kamate na njih su 0,8%, ali naša naša intervencija, ministre, vi ste to rekli i u raspravi, da nemate ništa protiv da Narodnoj skupštini, odnosno poslanicima, bude dostavljen sporazum. Naš amandman jeste da kao deo ovog Zakona o garanciji budu i sporazumi potpisani sa bankom, ali mislim da bi bilo fer i prema poslanicima, jer nisu svi možda dole vešti da prave računice, kao što smo doneli zakon da kada građanin ode u banku, banka mora da mu onu efektivnu kamatu stopu objasni i jasno iskaže, da i ovde jasno kažemo kolika je kamatna stopa, jer nije samo 0,8%. Imamo i front-end fee 0,85. Imamo i ovu kamatu 0,25% za nepovlačenje sredstava. Kada bi sve to sračunali, ta kamata bi bila kud i kamo veća 0,8%, kao kad se računa kada vi odete sada u banku da uzmete kredit. Imate jednu kamatnu stopu, po troškovi ovi, pa troškovi oni i na kraju banka mora sve da vam izračuna po efektivnom kamatnom stopom. Mislim da bi takav isti podatak i mi ovde trebali da dobijemo i onda bi videli razliku u priči i raspravi da je minus 0,7% kamata danas kada se zadužujete ili kada držite sredstva deponovana negde u inostranstvu zbog kojih menjamo zakon o Agenciji za osiguranje depozita i kamata pod kojom se zadužujemo. To je nekih 2,5%, ta razlika. To je normalno verovatno ovamo za deponovanje sredstava, ali kada uzimate kredite, takva razlika mora da se pojavi i neko tu mora da zaradi. Treba da govorimo tačno o tome.O priči kako je važan ovaj kredit za EPS zbog zdravlja građana Obrenovca, ja nemam ništa da dodam, ali postoji još jedan kredit, dogovoren 2011. godine, potpisan 2013. godine, 260 miliona dolara za odsumporavanje. Šta se uradilo sa Japanskom bankom? Šta se uradilo sa tim kreditom? Da li je on krenuo u realizaciju ili plaćamo penale zato što on nije povučen. Šta je sa zdravljem građana Obrenovca zbog svega toga?Kada pričamo o EMS, postoje razni primeri lošeg poslovanja tog preduzeća u prethodnom periodu. Ja ću da navedem ovde samo jedan. Nikada građanima Srbije nije bilo objašnjeno zašto je EMS kupio 10% akcija Elektro-prenosnog sistema a.d. Crna Gora, zašto je tih 10% akcija plaćano 9% skuplje nego što su bile cene akcija dan pre trgovanja na berzi. Šta ćemo sa tim što su akcije plaćene 95 centi, a danas ovde kada vidite, ta akcija vredi 65 centi. Znači, pet miliona evra je izgubljeno na tom nikad objašnjenom poslu, da EMS kupuje 10% akcija u prenosnoj mreži Crne Gore. Dame i gospodo narodni poslanici, opet nam ovde izmešaše babe i žabe u okviru ovih šest tačaka dnevnog reda. Imamo stvari koje jednostavno ne mogu da se u istom trenutku raspravljaju.Zadržao bih se na onome što je najvažnije, zadovoljan što je ovde ministar Vujović, pa očekujem da će on dati neko objašnjenje.Ministre, prvo vas podsećam na vašu obavezu i obavezu Vlade Srbije da do kraja juna dostavite završni račun budžeta za prošlu godinu. sam vas kada je vaša Vlada formirana da to više neće moći da ide bez završnog računa budžeta, pa makar mi na svakoj sednici Narodne skupštine pravili scene ako vi ne poštujete taj propisani rok.Završni račun budžeta se mora podneti i mora biti o njemu raspravljano u Narodnoj skupštini. Nemojte misliti da se možete tako lako izvući kao ranijih godina, kao što su se dosmanlije izvlačile, pa posle naprednjaci. To traje negde valjda od 2003–2004. od 2003–2004. godine.Ovde imamo nekoliko zakona po malo čudnih. Ovaj zakon o Agenciji za osiguranje depozita i prateći zakon kojim se omogućava plasiranje depozita iz osiguranja u samoj Srbiji kroz kupovinu domaćih obveznica je nešto prilično čudno zbog toga što nam je stanje u bankarskom sistemu veoma loše.Mi na ovaj način, omogućavajući Vladi da troši sredstva iz depozita, odnosno iz Agencije za osiguranje depozita, to je fond, jedna vrsta fonda, država time što te pare menja za sve obveznice, zapravo počinje pare da troši. Te pare su, u principu žive pare, a ono što država daje zauzvrat, to su obveznice, to su hartije od vrednosti i one u jednom trenutku mogu da budu obična hartija, a ne hartija od vrednosti. Mogu biti hartija koja se prodaje u staru hartiju.U bankama imamo prilično uznemirujuću situaciju. Poznato je da je nekoliko banaka u Srbiji, 21, u stečaju ili pred stečajem. Dakle, potreban je gotov novac za osiguranje depozita. Taj gotov novac još nije upotrebljen, a kada dođe vreme da se upotrebljava, pitanje je da li će biti dovoljan.Republički budžet za 2017. godinu predviđa izdatke za kamate samo milijardu i 200 miliona evra za ranije kredite. Vlasnici 89% kapitala u našim bankama su inostrana lica, kapitalisti, pravna ili fizička lica, a banke više nisu u stanju da plasiraju taj novac privrednim subjektima, ni građanima. Došlo je do jednog zasićenja. Privredni subjekti i građani nisu više u stanju da podnesu kreditna zaduženja i oni prestaju da se zadužuju po tom osnovu.S druge strane, počela je prava hajka na građane da im otimaju kuće, stanove i ostalu imovinu da bi se naplatila potraživanja od banaka, pa ne samo građanima kojima su davali kredite, nego i građanima koji su bili žiranti. A, mi sada u našem pravnom sistemu u zakonima nemamo socijalne klauzule kojima bi sprečili izvršenje nad onim što se zove obezbeđenje nužnog stanovanja, nužni smeštaj, nego se porodice sa decom direktno izbacuju na ulicu, iz kuća, umesto da se kaže – evo vam po 20 kvadrata po članu porodice, ili ne znam koju brojku, e, u tome možete da ostanete, jer to ne može da dođe pod prinudnu naplatu, kod nas sve može da dođe pod prinudnu naplatu, pa čak i ljudska duša. Mi smo videli na ovim izborima kako se ljudske duše kupuju.Kad naša država, odnosno Vlada plasira te hartije od vrednosti ili blagajničke zapise itd, ona obično daje između 5% i 6% kamate godišnje. A, u EU, vi kažete ovde da je negativna kamatna stopa, a ja bih to radije nazvao nepostojanjem kamatne stope, jer osim Švajcarske, mislim da nema zemalja kojima vi morate plaćati kamatu na štedni ulog koji im poverite. U Švajcarskoj ima jedino takvih banaka. Vi ste stručni, možda znate bolje gde ih još ima.Kad ima.Kad se pogleda samo ova problematika hartija od vrednosti, imamo podatak da na današnji dan država je dužna 629 milijardi dinara. I, vi ministre, i predsednik Vlade Aleksandar Vučić često ste se hvalili kako imate suficit u budžetu. Ja taj suficit ne vidim. Ne možete vi imati nikakv suficit ako imate danas 629 milijardi dinara dugova na osnovu hartija od vrednosti, koje ste sami emitovali da biste začepili budžetske potrebe.Drugo, imamo pouzdane podatke da veliki broj budžetskih korisnika ne dobija sredstva iz budžeta ili uopšte ili ih dobija neredovno ili ih dobija nedovoljno. U takvim uslovima nema suficita budžeta, ne postoji. Postoji deficit budžeta koji vi uspešno prikrivate, dok oni koji treba da koriste budžet jauču, iz početka tiho, a onda sve jače i jače.Vidite, naše domaće banke, moram da pogledam ove brojčane iznose, jer nisam bio u stanju sve da ih zapamtim, trenutno imaju 4,5 milijarde evra

osim državi, a kad plasiraju državi, strašno ga skupo države kupuju, kredit. Mogli bi i sa 1% da prođu ili sa 2%, a ne sa 5% ili 6%. Zašto je to tako? Gde je odgovor? Ne mogu nigde da nađem odgovor, nema u stručnoj literaturi, nema u zvaničnim izveštajima naših institucija finansijskog sistema ili naučnih i fakultetskih ustanova. Zašto i kod nas ta kamatna stopa nije pala po uzoru na evropske zemlje? Ako su već banke u krizi i grčevito moraju nekome da plasiraju novac, a one ga ne plasiraju nikome, jer drže kamatnu stopu na 5% ili 6% jer su sigurne da će ga plasirati državi.Zamislite da država nije pristupila plasiranju ukupno valjda do sad četiri milijarde evra blagajničkih zapisa, u kakvoj bi situaciji tek onda bile ove banke. Da ste vi njih lepo pustili, da ste umesto tih blagajničkih zapisa domaćim bankama i nešto građanstvu, al malo, uzimali kredite po tržišnoj ceni u Evropi, po 2% na primer, po 2% možete uzeti kad poželite kineski kredit, još vas ljubazno dočekaju i pitaju treba li još više itd.

ti.)Ovo je vrlo ozbiljna stvar i ovim pitanjima mogu da se bave samo ljudi koji se u to razumeju.Vidite,

jer pored tih svojih 5,2 milijarde evra, imaju i 8,5 milijardi evra devizne štednje, pet do šest milijardi evra gotovine privrednih subjekata i preduzetnika, pa po tom osnovu se formira taj portfelj za plasman. Četiri i po milijarde nemaju kome da daju. I domaćim štedišama su kamate na štednju veoma niske, zanemarljive.Država bi mnogo bolje prošla kada bi imala jednu jedinu svoju banku u kojoj bi se zaduživala samo na osnovu štednih uloga i depozita privrednih subjekata, pa da se zadužuje sa 1%, 2%, a ne stranim bankama da plaća 5% 6%.Vidite, oni koji imaju novac u bankama ne učestvuju u upravljanju tim novcem, pa kada banke puknu, a sve smo bliži tom trenutku, oni ostadoše bez tog novca. Samo građani pojedinci mogu računati da će im država nadoknaditi do 50.000 evra po štednom ulogu, a ostali su prepušteni svojoj sreći ili nesreći.Ovo što se ovde odredili za Agenciju za osiguranje depozita neće biti dovoljno, biće kap vode u moru, a vi se spremate da i to potrošite, onda neće biti ništa. Vi dovodite u pitanje sve privredne subjekte koji su orjentisani na banke da bi sprovodili uobičajenu tehniku plaćanja, jer kod nas sistem izbegava plaćanje u gotovo, zapravo vrlo teško je nešto plaćati u gotovom u okviru sistema, osim dnevnica, putnih troškova, ja ne znam da se još nešto isplaćuje u gotovom, sve drugo ide preko bankovnih računa. Subjekti moraju imati bankovne račune, moraju imati novac u bankama, ne mogu upravljati tim novcem, a posle im je sudbina neizvesna ako te banke propadnu.Trebamo, dakle, menjati te zakone i moramo tražiti soluciju u kojoj će građani i privredni subjekti biti sigurniji, a banke više izložene uslovima na tržištu. Banke se razmeću i visinama plata i zidanjem luksuznih objekata. Ogroman deo profita se iznosi u inostranstvo, ne ostaje u Srbiji i Srbiji su ruke vezane na osnovu sopstvenog kapitala ona ne može da svoje potrebe rešava, nego mora preko stranih posrednika.Za poslovanje banke treba da odgovaraju njeni akcionari, oni privredni subjekti koji koriste kredite te banke, a kojima se omogućuje upravljanje u tim bankama, a ne da budu potpuno obespravljeni.Vidite, postavlja se ovde pitanje – kako je mogla Narodna banka Srbije da odobri Evropskoj banci za razvoj da u Srbiji, iako ta Evropska banka za razvoj nije banka u pravom smislu reči, smislu reči, može trgovati dinarskim papirima od vrednosti? Kako? To objašnjenje bi trebalo dati javnosti.Agencija za depozite o kojoj danas ovde raspravljamo vodi 21 banku u stečaju. Tu je sedam osiguravajućih kuća u sličnoj situaciji. Ne može agencija sama sa tim da se nosi i suviše je mala suma novca kojom raspolažem. Nemojte joj uzimati tu malu sumu novca. Tražite novac tamo gde je najjeftiniji.

uzimajte kredite od 1-2% kamate pa odmah vratite ove stare, pa da lakše dišemo.Za ovih pet godina ste Srbiju zadužili za nekih 10 milijardi, novih. Nasledili ste od dosmanlija 15, vi ste tome dodali 10 i sad ste nešto valjda vratili, pa ste to smanjili ispod 10.Vidite još jednu stvar, samo stečaj šest naših banaka, to su „Agrobanka“, „Nova agrobanka“, „Razvojna banka Vojvodine“, „Privredna“ i „Univerzal banka“, kao i tihi stečaj „Srpske banke“ koji se ispod žita odvija, koštali su nas jednu milijardu i 200 miliona evra. Nepovratno je to izgubljen novac.Ovim izmenama Zakona o Agenciji za depozite omogućuje da se država Srbija i dalje zadužuje devizno, a garancije koje daje zapravo ne mogu ništa značiti u sistemu u kome treba rešavati problem banke u stečaju.

kolika će biti kamatna stopa u buduće?Imamo problem sa Narodnom bankom Srbije, sve ozbiljniji problem i krajnje je vreme, mislim, sada i guverneru ističe mandat, da se otvori i to pitanje. Dosadašnji guverner je po inerciji održavao staro stanje stvari, ponašao se kao guverner Svetske banke i MMF-a, ali Jorgovanka Tabaković kao guverner je, na primer, odgovorna lično

Obradom Sikimićem, jedan od direktora „Dajners kluba“, njega je kontrolisala godinu i po dana. Kada je taj klub došao u teškoće u Srbiji, od centrale iz Amerike je dobio još tri miliona evra.

mi žao što je došlo do te prevare. Nije to preneseno na „Erste banku“ koja posluje u Srbiji, nego na „Erste banku“ koja posluje u Hrvatskoj. Neka sada malo Hrvati jauču. Zbog toga mi nije žao. Međutim, što se tiče srpskih privrednih subjekata,

Poštovana predsednice, poštovani ministri, poštovane koleginice i kolege, poštovani građani Srbije, lepo je da vidimo vaš iskorak prema bar nekom od šefova poslaničkih klubova gde unapred nudite repliku. Prošli put nisam uspeo da je dobijem, iako sam imenom pomenut, iako je bilo prilike da mi to date, ali razumem vaše simpatije i tu nemam daljih da je važno govoriti o ovoj temi iz više uglova. Kada govorimo o zaduživanju Republike Srbije, barem ovom pasivnom zaduživanju, izdavanju garancija za kredite koje će po potpisanim sporazumima o zajmu „Elektromreža Srbije“ i EPS potpisati sa KfW, otvaramo više važnih pitanja, pre svega pitanje našeg javnog duga. Mislim da smo danas započeli na pravi način dijalog koji nismo imali svih ovih godinu dana, koliko traje saziv ovog parlamenta. Mislim da je važno da upravo otvorimo ta pitanja na jedan otvoren način i upoznamo javnost Srbije o stanju naše države. Kroz stanje EPS-a, kroz stanje „Elektromreže Srbije“, kroz stanje javnog duga, kroz stanje deviznih rezervi Narodne banke, kroz stanje Agencije za osiguranje depozita mi govorimo o budućnosti Republike Srbije.Mislim da je, zbog toga, potrebno otvoriti debatu onog trenutka kada smo tu debatu na pravi načini otvorili s ministrom finansija i ministrom energetike, vi ste negde, predsednice, pokušali da je prekinete i zaustavite tamo gde nije bilo logike.Dakle, logike.Dakle, ovde se radi o zaduženju od 60 miliona evra, 15 miliona evra garancije „Elektromreži Srbije“ i 45 miliona evra garancije „Elektroprivredi Srbije“. Iz ugla i pogleda na 25 milijardi evra javnog duga Srbije, to deluje kao zanemarljiva cifra, ali mislim da mi nemamo prava da na jedan dolar, jedan ili 100 hiljada evra gledamo na takav način, zbog toga što ovde u Skupštini moramo da insistiramo upravo na merljivosti efekata svakog donešenog zakona, a mi, nažalost, to nismo imali u proteklim godinama, makar ja to iskustvo imamo u ove četiri godine, koliko sam u ovim klupama.Pominjali smo, pre godinu i po dana smo usvojili Zakon o potvrđivanju zajma za restrukturiranje EPS-a, za korporativizaciju od 200 miliona evra i kada postavljamo pitanje i ministru energetike, manje ministru finansija, koji nas je, na neki način, podržao u težnji da uspostavimo standarde koje imamo sa stranim kreditorima i institucijama koje insistiraju, upravo, na potpunoj informisanosti o modelu finansiranja, o analizi efekata za utrošena sredstva, onda to tražimo i od vas.Mislim da kao poslanici treba da nađemo snage i tražimo od resornog ministarstva i javnih preduzeća, koji su korisnici zajmova, izveštaje o efektima odobrenih sredstava. Evo jednog konkretnog predloga, ako je već u ovom trenutku tema i EPS, biće i drugih javnih preduzeća, dajte nam izveštaj o efektima tog zajma od 200 miliona evra od pre godinu i po dana, efekte restrukturiranja i utrošenih sredstava i zbog toga smo otvorili tu temu. Da li su ti efekti ovih godinu i po dana dali ili doprineli ili sprečili, možda, još veće gubitke od ovih koji se sada prikazuju u javnosti u prvom kvartalu ove godine,

to onda otvara i naše pitanje, gospodine ministre Vujoviću, kada smo insistirali na predstavljanju plana Vlade o načinu na koji će se dostići zakonski limit od 45% učešća javnog duga u BDP, gde ćete vi gde ćete vi tražiti argumente za to na koji način ćemo smanjivati taj dug i na koji način ćemo doći do tog nivoa duga, ako imamo ovakav pad u EPS-u,

na 3-3,5%.Zabrinuti smo zbog toga. To nije pitanje kritike, samo ministru energetike i ministru finansija, a pogotovu predsedniku Vlade, mislim da imamo prava da svi kao građani Srbije budemo i te kako zabrinuti zbog toga. Onda, kada ste, gospodine Antiću, reagovali na to da govorimo o konkretnim podacima i kada ste se upitali – odakle podaci o proizvodnji struje i rastu proizvodnje struje u regionu, kada sam vam dokazivao da nikako ne može biti objašnjenje, niti za poslanike, niti za građane Srbije, da je ovakav pad proizvodnje u EPS-u od 14,5%, u prvom kvartalu, posledica lošeg vremena. Da je posledica lošeg vremena to loše vreme je podjednako loše i u Bosni, podjednako loše i u Hrvatskoj, zemljama centralne Evrope.Sada ću vam konkretno dati, pošto ste postavili tu dilemu, i te podatke, koliki je rast proizvodnje. U januaru je bilo hladno i širom centralne i istočne Evrope, ali u Češkoj proizvodnja struje je porasla za 6,3%, u Poljskoj 3,6%, u Hrvatskoj 3,3%, dovoljno su blizu da nema neke, složićemo se, velike klimatske razlike između Hrvatske i Srbije, u Bosni i Hercegovini 1,4%, u Srbiji minus 14,5%.Znači, razlozi ne leže u vremenu i zbog toga ne treba tražiti tu vrstu opravdanja, jer mislim da, kao odgovorni ljudi, treba da govorimo o onome šta je realnost da bismo došli do realnih rešenja za ovaj veliki problem. Ovaj problem ne treba potcenjivati, daleko od toga. Svima nama, poći ću od sebe, kao jednom od 250 poslanika u ovoj Skupštini, a pogotovo svim ministrima i predsedniku Vlade, izvršnoj vlasti, je ne poklonjena imovina Republike Srbije, nego je data na upravljanje imovina EPS-a, imovina svih ostalih javnih preduzeća, ali tako da je vaš zadatak i zadatak svakog od nas da ta imovina, u vašem mandatu, bude očuvana i uvećana i tehnološki unapređena. Jednostavan je zadatak.Reakcija na to da u tako velikom, značajnom sistemu, koji sa dve milijarde učestvuje u BDP, projektovan na 35-36 milijardi, sa značajnim procentom, koji je dovoljno veliki sa jednom ogromnom inercijom, jer ga je teško i uzdići, ali ga je teško zaustaviti kada krene sa padom, govoriti o tome da je to samo posledica lošeg vremena i šta sada mi tu da radimo, je nedovoljno odgovorno. Zato vas pozivam da o svakom od tih podataka razgovaramo na odgovoran način.Mislim da smo tu zatvorili onu priliku koju smo imali na početku, u replici vam ništa drugo ne bih rekao, nego naveo upravo ove podatke za koje ste rekli da ih nemate i da ih niste pratili, a to je nivo proizvodnje u zemljama regiona i mogućnost da oni imaju porast proizvodnje upravo u ovom periodu kada smo mi pravili taj pad. Mi možemo da pretpostavimo da je to zbog nedovoljne organizacije, jer tada kada u januaru imamo otežane uslove, svi oni koji planiraju prave zalihe uglja, prave zalihe vode u akumulacijama, da bi se povećala proizvodnja i da bi se povećana potrošnja pokrila upravo to je to jedno od pitanja koje kasnije utiče i na uvozno-izvozne bilanse, jer smo zbog te manje proizvodnje morali da uvozimo i struju, što uveliko destabilizuje ekonomski sistem države. Zbog toga je važno da govorimo o svakom zakonu, o svakom evru, o 15 miliona, o 60 miliona evra, i o tim efektima.Sledeća važna stvar je svakako izostavljanje teksta Sporazuma o zajmu, dakle pravo svih nas da imamo potpune informacije na osnovu kojih bismo odlučivali o potvrđivanju ovog zakona i glasanju za njega.

jer je rekao da se slaže sa tim da bi Skupština trebalo i poslanici trebalo da dobiju te informacije koje nedostaju u obrazloženju ovih predloga zakona.Da vas podsetim, 15 miliona evra garancije za „Elektromrežu Srbije“, 45 miliona evra za EPS, s tim da imamo definisane uslove, u kojima je kamata 0,80%. Slažemo se da je to povoljna kamata, slažemo se da su razlozi za podizanje i potvrđivanje ovih garancija i podizanje ovih kredita opravdani, ekološki razlozi otpepeljivanje, energetska efikasnost, znači povećanje efikasnosti u distribuciji električne energije kroz „Elektromrežu Srbije“, ali sa druge strane tražim odgovore na ova pitanja.Dakle, 0,80% kamate, a provizija koja se jednokratno isplaćuje 0,75%. Ukupan iznos provizije je oko 450.000 450.000 evra, na ovih 60 miliona ukupne garancije. Dakle, pitanje je – kome ide ta provizija i šta su ti poslovi koji treba da se urade da bi se isplatila ova provizija od 450.000 evra?Ono što je važnije je, svakako, i to koliko se od ukupne garancije plaćaju radovi, a koliko konsultantske usluge? Mi zaista nemamo taj ugovor koji su potpisali kao KfW i EPS i EMS, i nemamo strukturu, imamo samo apsolutne iznose za realizaciju projekata, i onda u jednom košu tog novca realizacija i konsultantske usluge.Ne sumnjam da najvećim procentom to moraju da budu potrošene pare u realizaciji projekta, ali je potpuno jasno, legitimno i otvoreno pitanje, nadam se da ćemo se svi složiti u sali, da je potrebno dati te informacije, koliko tih para ide za konsultantske usluge i ko vrši te konsultantske usluge, kao i na koji način se bira ko bira konsultanta u tom poslu, šta su kriterijumi?Ovo su sigurno važna pitanja za sve nas, a pogotovo za javnost Srbije, pa i za sam parlament. Jer, spremnost da na ovakav način razgovaramo, ta otvorenost, je preduslov u veće poverenje i našu dovoljnu snagu da govorimo o suštinskim stvarima, a ne o tome da se preganjamo oko toga da li neko dobija pravo na dva minuta replike, da bi postavio dodatno pitanje ili dao dodatni argument, ili ne. Onda nećemo doći do suštine. A verujem da je suština upravo to, da ste pre svega vi, predsednik Vlade i ministri u Vladi dobili u ovom trenutku najveću odgovornost da očuvate vrednost imovine Republike Srbije, da odgovorite na sva pitanja, šta su efekti ove odgovornosti za ovih pet godina.Ako

marta je taj dug iznosio 24 milijarde i 900, znači skoro 25 milijardi evra, onda se postavlja to pitanje, ako je maja 2012. godine taj iznos duga bio 15 milijardi, danas 25, 10 milijardi evra javnog duga budućim generacijama iz ovog perioda 2012-2017. godina. Znam da je gospodin ministar odgovorio da je 2015. godine javni dug iznosio 22 milijarde, popeo se na 25, sad smo u trendu opadanja, radujemo se tome, ali je važno da o uzrocima i efektima tog zaduživanja govorimo, kao i o odgovornosti onih koji su zaduživali i na nedovoljno efikasan način očigledno realizovali ta sredstva. Negde je bilo opravdanja, negde nije bilo opravdanja, ali izaći iz te spirale, upravo iz te odgovornosti svih nas da ta sredstva efikasno budu iskorišćena za budućnost Republike Srbije i svih narednih generacija koje dolaze.Danas se postavlja pitanje i možete opravdano da postavite pitanje, dobro, uglavnom kritikujete, šta biste uradili u ovom trenutku i šta je to što vi mislite da treba uraditi i u javnim sistemima, a možda i u Skupštini, da bismo bili efikasniji i uspešniji? Mislim da je izuzetno važno doneti, pre svega, zakon o obavljanju delatnosti od opšteg interesa, definisati šta je to opšti interes.Govorili energetskim strategijama razvoja Srbije, govorili smo o različitim strategijama, ali, mislim da je potrebno govoriti o načinu organizacije javnih sistema koje će biti ključni mehanizam za realizaciju tih strategija. Mogu one da budu sjajne, možemo mi da donesemo ovde odlične zakone, ali ako nemamo dovoljno kapaciteta i u javnim sistemima i u državnoj administraciji, ukoliko nemamo dovoljno znanja, ukoliko nemamo atmosfere koja će usmeriti to znanje ka rastu i ka razvoju, nećemo uraditi ozbiljne poslove.Mislim da je tu, pre svega, vaša odgovornost, pre svega predsednika Vlade, jer smo vrlo često čuli da mi nemamo dovoljno kvalitetnih kadrova, recimo u „Telekomu“, u EPS-u, pa ga moramo privatizovati, doći će neki stranci koji će voditi naše sisteme, a ja mislim da je upravo važno dati poverenje tim ljudima, dati im mogućnost da pokažu koliko znaju, a ima i te kako vrednih i sposobnih ljudi u tim sistemima i usmeriti tu energiju na sopstveni razvoj i sopstveno samopouzdanje, samopouzdanje ljudi koji mogu da donesu i velike i važne projekte.Ajmo sada da se pitamo da li smo kao generacija odgovorni za to i da li u ovom trenutku, sa ovim kapacitetima, možemo da pokrenemo projekte kakav je bio, recimo, „Đerdap 1“, projekte kakav je bila izgradnja pruge Beograd-Bar i one projekte koje su neki naši prethodnici ostavili ovoj zemlji i sada vama na upravljanje, održavanje. Niste vi isključivo krivi zbog toga, krive su mnoge prethodne generacije, ali smo odgovorni da o tome govorimo, tražimo i pokušamo da nađemo modele.Kada govorimo o ova dva zakona vezano za Agenciju za osiguranju depozita, dobra je povoljna okolnost da možemo da zamenimo tzv. skupe kredite jeftinim kreditima, imamo promenu na tržištu kapitala i mislim da je to važno iskoristiti i smanjiti te obaveze i znam da su najčešće odgovori na pitanje o javnom dugu i porastu javnog duga sa 15 na 25 milijardi bila ta – mi smo se borili da zamenimo skupe kredite jeftinim, u tom slučaju bismo imali apsolutno smanjenje duga i ostali bismo na 15 milijardi, a smanjili samo kamate, ali mislim da je važno smanjiti te troškove.Sa druge strane, imamo izazov plasmana deviznih sredstava iz Agencije za javni dug. Na prvi pogled, sasvim prihvatljiv prihvatljiv predlog, ali, mislim da tu treba imati opreza. Mi bismo i mogli da podržimo ovaj vaš predlog, ali uz postavljanje pitanja, pre svega ministru Vujoviću da plasiranje deviznih sredstava Agencije u papire Ministarstva finansija Srbije i Narodne banke Srbije ne bi trebalo da bude stalna praksa. Sa ovim izazovom o kome smo i na početku govorili, čini mi se da nisam dobio odgovor na pitanje ili ja nisam bio dovoljno pažljiv, da ne treba zaboraviti da dobar deo deviznih depozita Agenciji potiče iz zajma IBRD za koji postoje garancije države i šta to znači za rizike države ukoliko ne bude pravih i efikasnih plasmana same Agencije za osiguranje depozita?Dakle, mi smo već nosilac, država Srbija je nosilac garancija tog kredita IBRD i izvora koji su popunili deo deviznih sredstava, a ja strukturu ne znam u ovom trenutku, ali deo nekih deviznih sredstava u samoj Agenciji, pa je pitanje koliki je onda rizik za sve nas u mogućem lošem plasmanu tih sredstava rukovodstva Agencije za osiguranje depozita?Svi zakoni koji su predloženi ne nose prevelike rizike u tom smislu ukupnog iznosa od 60 miliona evra, ali otvaraju sva moguća pitanja, od stanja u javnim preduzećima, od stanja javnog duga, od efekata, a ono što ostaje na kraju kada se podvuče crta, a čini mi se da smo u tom periodu kada se podvlači petogodišnja crta, 10 milijardi evra većeg javnog duga, jedna milijarda evra manje deviznih rezervi u Narodnoj banci Srbije… **Maja

poštovane kolege narodni poslanici, radujem se ovoj mogućnosti da imam završnu reč u našoj današnjoj raspravi na ove izuzetno važne i značajne teme.Kada teme.Kada smo dobili ovaj materijal, mi sigurno sa svima vama delimo zajedničku dobru volju da se nešto dobro uradi za ovu državu i za ovaj narod, i osnovne stvari o kojima ste vi ovde govorili nisu sporne i uvek će imati našu podršku, bez obzira što smo žestoka opozicija aktuelnoj vlasti. Kada treba zaštititi državne finansije od negativnih tokova u međunarodnim finansijskim kretanjima, kada treba obezbediti uslove za zaštitu životne sredine, kada treba uložiti u izgradnju novih postrojenja u oblasti energetike u Srbiji ili, primera radi, kao što je ministar ovde govorio, da Srbija iskoristi svoj geografski položaj i da bude jedan od lidera u prenosu električne energije na ovim prostorima, to je svakako nešto što će svako od nas podržati i što nije sporno u svim ovim našim diskusijama koje su se juče i danas mogle ono što jeste sporno je šta se iza toga krije i da li su ove aktivnosti i ovi zajmovi zaista u našem domaćem ekonomskom i privrednom interesu? Naša iskustva do sada, gospodo ministri, nažalost su veoma negativna. Sve što imamo kao iskustvo o dosadašnjem funkcionisanju zajmova i raznih vrsta kredita koje smo uzimali u inostranstvu uglavnom je vezano za to interes za tako nešto uvek imaju stranci, ali veoma malo interesa nalazimo mi ovde.Stranci pre svega nama daju kredit i uzimaju, naravno, određeni profit na kreditne rate i kamate na taj kredit. Stranci nas potom ucenjuju kako treba da izgleda tender na određenim poslovima i ko uopšte može da dobije taj posao, a onda se sasvim slučajno desi da taj posao po takvom tenderu, koji nam stranci uslovljavaju, mogu da dobiju jedino strane firme, dok domaće firme mogu da budu samo eventualno u najboljem slučaju podizvođači.Dakle, interes stranaca je ovde veoma jednostavan. Oni daju kredit i zarađuju na kreditu, odnosno kamatama koje preko toga ostvaruju, i plus zarađuju na poslovima koje njihove firme dobiju kada mi koristimo njihov kredit za naše infrastrukturne radove. Dakle, iz ugla stranog ekonomskog interesa oni su potpuno zaštićeni, a vi sada ovde dajete i garancije države Srbije u slučaju da eventualno EPS ili EMS nije u situaciji da vraća određene zajmove, da za to sve garantuje naravno država Srbija.Dakle, investitor, ulagač, zajmodavac, nazovimo ga kako god u ovom slučaju, je izuzetno zaštićen. Da li su zaštićeni interesi države Srbije? Da li je zaštićen domaći ekonomski interes? Da li je zaštićena domaća privreda? To su zapravo pitanja koja mi vas ovde neprestano podsećamo.Ja ću zato da vam citiram upravo vaše obrazloženje razloga za donošenje ovoga zakona, gde se u jednoj tački kaže da će se doneti poseban sporazum kojim se definišu detalji sprovođenja programa korišćenja kreditnih i donatorskih sredstava, što između ostalog podrazumeva nabavku radova i opreme po pravilima Nemačke razvojne banke u međunarodnom tenderskom postupku. Dakle, mi smo uslovljeni da radimo tender po pravilima koje nam nameće Nemačka razvojna banka.Šta je naš ekonomski interes? U redu je, dobili ste dobar kredit, imate povoljnu kamatnu stopu, povoljne rokove vraćanja. zašto mi ne bismo sami onda raspolagali tim sredstvima onako kako mi mislimo da treba i na našim tenderima propisanim onako kako ova država želi da ih propiše, a ne kako nam nameće Nemačka razvojna banka? Da li će taj tender tako nametnut od strane Nemačke razvojne banke biti za nas povoljan i biti uopšte odgovarajući za naše domaće proizvođače, ili će favorizovati strane izvođače radova? To je ključno pitanje, gospodo ministri, za koje vas molim da mi odgovorite.Ono

Vi svi znate, naravno, da su Dveri ogorčeni protivnik bilo kakve ideje privatizacije i prodaje naših strateških, privrednih i prirodnih bogatstava, kao što su EPS, Telekom i naše poljoprivredno zemljište koje, nažalost, po postojećem Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju planirate da prodajete strancima od 1. septembra ove godine. Isto to mislimo i o aerodromu Beograd i o PKB-u i o nizu drugih strateških privrednih grana koje jednostavno ne smeju da dođu u ruke stranaca.Što se tiče EPS, ona je zapravo simbol onoga najgoreg što je uništilo ovu državu, a to je partijsko kadriranje u našim javnim preduzećima. Partijski direktori, partijsko zapošljavanje, partijski namešteni tenderi, partijsko pljačkanje javnih preduzeća i isisavanje novca preko nameštenih poslova za partijske, kumovske, burazerske i ostale firme koje dobijaju na tim tenderima. To je srce korupcije u Srbiji. To je srce pljačkanja državnog budžeta. Tačno se zna ko je odgovoran – partijski direktori koji su bili na čelu EPS i, naravno, partijski upravni i nadzorni odbori, kao i Vlada Republike Srbije koja sve to gleda i dozvoljava.Navedite mi, gospodo ministri, primer jednog direktora u Srbiji koji je odgovarao za loš posao koji je radio na mestu direktora jednog javnog preduzeća, koji je odgovarao za loš menadžerski posao koji je tamo imao. Navedite mi jednog, koji je to direktor koji je ocrnjen u javnosti zato što je napravio negativan bilans jednog preduzeća? Da ne govorim o krivičnim prijavama ili procesima koji su trebali da završe zatvorskim kaznama za one koji su nas uveli u pljačkaške privatizacije i upropastili naša najvažnija državna preduzeća.Od 1945. godine do danas proteklo je 72 godine. Od te 72 godine SPS je u formi komunista ili socijalista bio na vlasti punih 70 godina. Gospodine ministre, da li osećate odgovornost za deo vlasti od 70 godina u ovoj državi? Da li je ikada iko iz SPS osetio odgovornost da je za nešto kriv, da je za nešto odgovoran, da je nešto upropastio, da je nešto opljačkao u ovoj državi? Hoćete da nam kažete da SPS nema nikakve veze sa tim? Ja vas ovde veoma otvoreno i veoma odgovorno pitam, da li onaj menadžment koji pravi gubitke i koji se pokazao nesposoban u javnim preduzećima može da realizuje nove investicije koje vi sada ovde planirate?Da li će isti ljudi koji su doveli do problema moći da izvuku EPS dalje? Kada Kada to govorim, naravno da ne mislim o onim čestitim, ozbiljnim i samopožrtvovanim radnicima koji u najtežim uslovima, po zimi, snegu, ledu, mrazu rešavaju najsloženija pitanja da bi elektroenergetski sistem Srbije mogao da funkcioniše u najtežim okolnostima? Mislim na vas, partijski postavljene menadžere i direktore i rukovodioce javnih preduzeća i javne državne uprave u Srbiji. Dakle, da li ste vi ikada za nešto odgovarali od onoga što se loše desilo u državi Srbiji? Navedite mi jedan takav primer, ili recite javnosti da je sve savršeno u svim državnim javnim preduzećima u Srbiji. Ako nije savršeno, ko je odgovoran?Ono što je veoma važno da vas podsetim, jeste da ovde možemo često da čujemo od vaših koalicionih partnera iz vladajuće većine da je neko tamo nekada nešto upropastio iz nekog bivšeg režima. Ja se ne sećam da je neko iz tog bivšeg režima odgovarao za to što je upropastio, a vi ste već pet godina na vlasti u ovoj državi. Pri tom, gospodine Antiću, vi iz SPS, vi ste i bivši režim i sadašnji režim. Kada vaši koalicioni partneri ovde u sali prozivaju bivši režim da je upropastio državu Srbiju, osećate li se malo odgovorni jer ste svojevremeno bili na vlasti sa DS? Zašto ne

Na dnevnom redu, gospođo predsedavajuća, su dva zajma za dva veoma važna preduzeća u Srbiji, za EPS i za EMS, koje treba da potroše pare koje ova država ovde treba da preuzme i da garantuje da će biti vraćene. Ko će potrošiti taj novac? Partijski postavljeni direktori javnih preduzeća, v.d. direktori koje ne znamo da li će sutra biti direktori, a ne znamo ni ko će biti novi direktori?

ko će sprovesti ove zajmove? Da li partijska nomenklatura koja se ovde decenijama nalazi na čelu partijskih državnih javnih preduzeća, koje ste vi podelili kao partijski plen nakon izbora? Kao gusari kada osvoje nešto pa podele kome šta ide, tako vi delite javna preduzeća u Srbiji. **Maja Gojković** Gusari ne izlaze na izbore. Samo nemojte molim vas da vređamo.

Poslaniče, s vama uvek imamo najviše problema, vi nikada nećete da pričate o dnevnom redu, a ja moram da poštujem Poslovnik i nekako da vas usmeravam da pričate o dnevnom redu.

Dakle, gospodo ministri, bez obzira na ove provokacije i pokušaje da se spreči da govorim o ovoj temi, želim da vas vrlo otvoreno pitam sledeće – koji je naš domaći ekonomski interes da uzmemo ove zajmove, konkretno? Jer, vidite, vaša izlaganja me podsećaju na onu opasku Marin le Pen u direktnom duelu sa Makronom kada mu je napomenula da je zaista jedan izuzetan talenat da dugo govori, a da ništa ne kaže. To je nešto što sam osetio u vašim obrazlaganjima ovde.Navedite mi koliko će domaćih firmi raditi na ove dve investicije. Gde vam je projekat za sve ovo? Gde vam je dokumentacija? Gde su vam dokazi da ćemo mi imati korist za domaću privredu u realizaciji svega ovoga? Da li će naši naučni instituti biti uključeni u sve ovo? Čuli ste pitanje u vezi sa Institutom „Mihajlo Pupin“. Dakle, da li će naši stručnjaci projektovati? Da li će naši radnici raditi? Da li će profit ostajati u Srbiji ili će profit ponovo neko izneti u inostranstvo, a da ova država čak neće smeti ni da ga dodatno oporezuje za iznošenje ekstraprofita iz ove države? Mislim da ne može konkretnije pitanje.Vi tražite podršku narodnih poslanika da se podrži uzimanje zajma i da država Srbija bude garant da će se taj zajam vratiti Nemačkoj razvojnoj banci zato što mi nemamo srpsku razvojnu banku, a ne možete ovde da nas uverite da je ovo domaći ekonomski interes i da će ove poslove raditi isključivo domaća građevinska operativa i drugi privredni subjekti u Srbiji i da će sav profit od ovoga zajma, kada već ne može da ostaje ovaj profit od kreditnih rata, onda barem profit od ulaganja ovoga zajma u određene privredne aktivnosti da ostane ovde u Srbiji. Dakle, to je moje veoma precizno i konkretno pitanje. Koliko domaćih firmi će raditi na ovim poslovima? Koliko će novca ostati u Srbiji, a koliko novca će biti odneto u inostranstvo? Da li zapravo stranci samo peru pare, sopstvene pare, znači, daju nam kredit, mi damo posao njihovim firmama i oni imaju duplu zaradu, i na osnovu kredita i na osnovu firmi koje ovde uzimaju profit.Hoćemo li jednom da progovorimo otvoreno o svemu tome? Gde je naš domaći ekonomski interes u svemu tome? Gde su naši naučni instituti? Gde su naši stručnjaci? Vi ste, gospodine ministre, u jednom trenutku rekli da mi ne možemo lako da nađemo menadžera za direktora javnog preduzeća u Srbiji, a niste nam odgovorili na pitanje zašto to ne možemo. Zašto to ne možemo? Ako tražite partijskog direktora javnog preduzeća, pa naravno da vam jedan čovek koji drži do sebe, do svog stručnog integriteta, do svoje slobode i nezavisnosti neće prihvatiti da vodi javno preduzeće gde ćete mu vi zapravo naređivati šta treba da radi i kako, recimo, treba da namešta tendere za partijske firme. Nijedan pravi ozbiljan menadžer koji drži do sebe, do svog renomea, svoje karijere neće pristati da radi na čelu tog javnog preduzeća. Dakle, morate da oslobodite javna preduzeća od partijskog pritiska, od partijskih ucena, od partijskih nameštenja, od stranačkih interesa koji tamo preovladavaju. Sada mi vi, gospodine Vujoviću i gospodine Antiću, recite jel to nije tako, da su naša javna preduzeća zaista potpuno oslobođena partijskih uticaja i interesa. Evo, recite pred kompletnom javnošću Srbije i svi će vam se nasmejati u lice jer to nije istina, jer svi znamo da to nije istina.Imam još nekoliko vrlo konkretnih pitanja koja se sadrže ovde upravo u članovima ovog zakona zakona o davanju garancije. Konkretno, u članu 3. se kaže – zajmoprimac je dužan da sredstva za otplatu zajma obezbeđuje prema planu otplate iz sporazuma o zajmu u iznosu koji uključuje glavnicu, što je u redu, obračunatu kamatu, što se podrazumeva, proviziju na nepovučena sredstva. Imali smo do sada toliko slučajeva da nismo koristili sredstva i plaćali ogromne provizije zato što je partijski menadžment u Srbiji nesposoban i mi plaćamo penale i provizije za povučene tranše kredita koje zapravo nismo iskoristili, a uzeli smo taj zajam. Evo i ovde ćemo plaćati te provizije ako vaš partijski menadžment ne bude dobro radio svoj posao.Ovo posao.Ovo na kraju što me posebno interesuje – šta su prateći troškovi zaduživanja? E, to me, verujte, izuzetno interesuje. Znači, nije dovoljna glavnica i obračunata kamata plus provizija na nepovučena sredstva, nego čak i prateće troškove zaduživanja treba da plaćamo. Da li je to, gospodine ministre, kao u bankama kada mi kao građani ili kao privrednici povlačimo kreditne rate, pa nas pljačkaju na obradi kredita i na svim drugim naknadama i provizijama, koje zapravo mi ne znamo niti možemo da znamo na koji način će nam sve to obračunati i opljačkati nas? U Srbiji danas kada uzmete kredit u visini od 50.000 evra, u proseku vam na obradu kredita uzimaju 1.000 evra. To je zelenaška pljačka. To je nešto što dozvoljava Narodna banka Srbije i Vlada Republike Srbije, a što ne bi smelo da se dozvoli. Vi, gospodine ministre, odlično znate da sve ono što su troškovi obrade kredita treba da bude sadržano u kamati. Jesam li u pravu, gospodine ministre? Znači, ubacite sve troškove obrade kredita u kamatu, nemojte nam naplaćivati naknadne provizije, obrade kredita i sve druge vidove pljačke kojima su danas izloženi građani Srbije od strane banaka.Da li u ovom zajmu imamo tako neku skrivenu dobit za zajmodavce ili ne? Na šta se odnose prateći troškovi zaduživanja? Takođe, u vašim razlozima za donošenje ovoga zakona stoji da je predviđeno da Nemačka razvojna banka odobri zajmoprimcu pod sledećim uslovima provizija za organizovanje posla je 0,75% iznosa zajma i plaća se jednokratno. Kakva provizija za organizovanje kakvog posla? Da vidimo kakva provizija za organizovanje kakvog posla. To je tih hiljadu evra? Dobro, samo što ovde nije hiljadu evra, ovde je milion evra. evra. I druga provizija na neiskorišćen iznos zajma od 0,25% godišnje. Dakle, još dve provizije su ovde ugrađene i jasno je koji je interes nemačke strane.Sada bih ja voleo da čujem od vas, vi nas uverite da i mi imamo ovde interes, domaći ekonomski interes. Razumem da ste vi radili u Svetskoj banci, ali me niste uverili da i dalje ne radite za interese Svetske banke na mestu ministra finansija u Vladi Republike Srbije. Uverite me, gospodine ministre, ja sam otvorenog uma da čujem da vi radite za domaće ekonomske interese u Srbiji, a ne za interese stranih banaka, stranih firmi, domaćih tajkuna ili partijskih šema i kombinacija u javnim preduzećima. Evo, ovde sam, želim da vas čujem, želim da mi jedan ministar u Vladi Republike Srbije objasni gde je naš domaći ekonomski interes, u ko zna kom zaduženju, ko zna kom kreditu i ko zna kom stepenu prezaduženosti u koji mi na ovaj način upadamo.Dakle, mislim da sam bio veoma konkretan i veoma dobronameran. Priznao sam da u svemu ovome svakako imamo zajednički pristup. Želimo nove investicije, želimo jači srpski elektroenergetski sektor, želimo da budemo lideri na Balkanu, želimo da zaštitimo životnu sredinu paralelno sa svim tim, želimo nova postrojenja, želimo da na svaki drugi način ova država napreduje, ali do sada je napredovala tako što su stranci jedini videli korist, a mi nikada nismo videli domaći ekonomski interes u svemu tome. Ako hoćete da neko podrži ovakvu vrstu vašeg novog uzimanja zajma, morate nam objasniti gde je tu naš domaći ekonomski interes. Ekonomski patriotizam je zapravo najvažnija ekonomska ideja i država treba da stane na stranu svoje privrede, a ne stranih banaka i stranih firmi. **Maja Gojković** Hvala što ste potrošili svoje vreme, iako ništa niste govorili o tačkama dnevnog reda. Moja je greška, ne mogu da se izborim sa vama

bučno, tendenciozno i sa željom da se malo privlači pažnja, ali opet to ima neku svoju posledicu, a to znači dva minuta prilike da neke stvari ovde objasnimo, ako treba. Verovatno opet ne onome ko je repliku izazvao, nego pre svega ljudima koji ovo slušaju.Prva stvar, mora da se bude na sednici Narodne skupštine, uvažene kolege. Mora da se bude na sednici Skupštine kada se o nečemu raspravlja, da se ne bi grešilo i postavljala potpuno suvišna pitanja. Na primer, pitanje razvojne banke. Mi ne samo da raspravismo, nego smo čuli vrlo precizno obrazloženje od ministra evo ovde prisutnog. Ali onaj ko sada to ponovo pita ne bude ovde, nego bude – gde? Ispred Vlade sa trubačima, igra kola. Onda, naravno, ne čuje odgovor i onda, naravno, ovde ponovo pita jedno te isto, potpuno promašeno, ali najveći problem je jedno te isto. Molim vas, nije ovo nivo zabave sa trubačima i igranja kola.Znači, ovo je ozbiljno mesto i ozbiljne teme. Kad nije tu ne može ni materijal da pročita. Pa, da ne zna, onda naravno, šta je sadržaj i jednog i drugog zajma, odnosno sporazuma, dakle, da je reč o modernizaciji postojećih sistema da se jedan odnosi na termoelektranu, prikupljanje, skladištenja pepela. S druge strane, povećanje kapaciteta mreže niskog napona ni jedno, ni drugo nije projekat naučnog razvoja. Nije, i potpuno je besmisleno pričati na taj način i na te teme opet da je neko bio ovde, a ne sa trubačima se družio i kolo igrao i to bi znao.Dakle, treća stvar partijsko, stranačko, itd. Ako neko ne savlada materijal za sednicu, onda verujem ne može da se očekuje da je pročitao Zakon o javnim preduzećima koji je usvojila, pa baš ova parlamentarna većina i da baš taj problem rešen, a kad ništa od toga ne uradi, a reč je o čoveku koji ima fenomenalna rešenja za ekonomiju u vidu, hajde da naštampamo parice, pa ćemo da imamo za sve. Mislim da više ne treba obraćati pažnju ni našta odatle. Hvala lepo. Zahvaljujem se predsednice.Više puta smo ovde govorili, da nažalost, u Skupštini Republike Srbije postoji previše laicizma. Kad laici iznose nešto što tek tako iznesu, a nemaju pojma šta su rekli onda je to zaista klasična vrsta laicizma.Socijalistička partija Srbije i te kako je ponosna na svoju istoriju i ta istorija nije samo 70 godina već znatno više. Mi crpimo tekovine iz programa socijalističkih ideja i socijaldemokratskih ideja i Dimitrija Tucovića, a to je za one koji ne znaju znatno veći i duži period od 70 godina kako je to ovde rečeno. Ako se to ne zna dobro je da se bar nauči ili pročita iz Vikipedije, ako ništa drugo, s obzirom, da je istorija očigledno daleka, nekima koji ovako komentarišu.Sledeće

Srbije od uvođenja višestranačja od 1990. godine za razliku od drugih kombi i trabant stranaka koje nisam siguran da će doživeti ovako dugu istoriju.Ono što je u konkretnom slučaju najvažnije, a najvažnije je to pitanje odgovornosti prema građanima.

za sve ono što je do sada urađeno ili nije urađeno, pa da li je isto 2,28% koliko je ostvareno na zadnjim izbornim rezultatima ili je to 55% koliko je takođe ostvareno na zadnjim izbornim rezultatima. Poštovani građani, dame i gospodo, čuh ovde neverovatnu stvar kako je SNS rešio pitanje partijskog zapošljavanja, tako da je ovo zaista postala zabavna sednica.Da se vratimo na temu dnevnog reda, imamo dva zajma za koje država Srbije za koje i pitanje Agencije za osiguranje depozita koja ne želi naravno da drži sredstva pod negativnim kamatnim stopama, nego se predviđaju neka druga rešenja za njih.Prvo, njih.Prvo, što se tiče ova dva zajma za Elektromreže i za EPS. Naravno, da je potrebno razvijati „Elektromrežu Srbije“ i naravno da je potrebno rešavati pitanja zaštite životne okoline. To su nesporne stvari. Ono što jeste pitanje da li je ovo najbolji način i da li finansiranje, odnosno garanciju na finansiranje koje treba da odobrimo danas, da li je to u interesu, odnosno najbolji način da se reše ova dva problema.Kao država Srbija već godinama daje garancije javnim preduzećima u velikim iznosima i na kraju ispada da plaća veliki deo tih garancija. Ministar finansija to sigurno zna i sam u svom budžeti i za 2016. godinu i za 2017. godinu morao je da predvidi velika sredstva na ime plaćanja aktiviranih garancija od strane, uglavnom javnih preduzeća, i to oko 39 milijardi dinara 2016. godine i 40 milijardi dinara za 2017. godinu. Od tih predviđenih 40 milijardi dinara koje budžet Republike Srbije treba da plati kreditorima koji su dali kredite, uglavnom pretpostavljamo javnim preduzećima koji nisu u stanju te kredite da vraćaju, znači, to je dvostruko više nego što smo uzeli penzionerima u toku jedne godine na ime spašavanja države od bankrota, i 2016. godine, a nažalost izgleda i 2017. godine. Do sada u prva tri meseca ove godine, i ministar to sigurno zna 8,3 milijardi dinara je otišlo na aktivirane garancije, pretpostavljam uglavnom javnim preduzećima.Znači, za građane da znaju to su slični krediti kao ova dva za za koje danas treba da odobrimo garancije, za koje preduzeća koje su dobile te kredite, a za koje je država dala garancije, nisu mogli da ih vraćaju, pa onda država mora da uskoči i da i vrati glavnicu, i plaća kamatu na te aktivirane garancije uz sve penale. za prva tri meseca ove godine radi se od 8,3 milijarde dinara.Ovo što danas odobravamo ukupno 45 plus 15 miliona evra, to je oko 60 miliona evra, to je otprilike jednako ovom iznosu aktiviranih garancija koje je država Srbija platila u ova prva tri meseca. Nažalost, izveštaj o izvršenju budžeta koje Ministarstvo finansija podnosi mesečno na svom sajtu ne sadrže informacije o tome o kojim garancijama se radi, odnosno koje su to garancije aktivirane. Koje su aktivirane 2016. godine, koje 2015. godine, a koje u prva tri meseca ove godine. Da bi znali koja su to javna preduzeća ili neko drugi dobijao garanciju od države, a da nije u stanju da vrati te kredite.Ovo kredite.Ovo nam jasno pokazuje da trend toga da država daje garancije i da svaki put, naravno, kada damo garancije od izvršne vlasti dobijemo obrazloženje kako ovaj put te garancije su sigurne i sigurno će ta javna preduzeća vratiti taj novac, a onda nakon nekoliko godina, odnosno imamo nastavak plaćanja od aktiviranih garancija iz budžeta, svake godine.Ministar finansija sigurno zna da je to veliki problem i ovde nam je rekao kod ovih projekata da nažalost on ne može da proveri sam projekat, ali veruje da su stručnjaci Nemačke razvojne banke i naši domaći stručnjaci napravili dobar projekat. Mi mislimo da to nije način da se rade ove stvari, pogotovo ne u Skupštini Republike Srbije. Naime, preduzeća koja traže kredit bi morala, a ministarstvo koje ga traži bi moralo da dostavi uz ovaj predlog da damo garanciju i opis projekta, sam tekst sporazuma o zajmu i analizu kako će se projekat realizovati, kada će početi, ko će učestvovati u njima. Evo, imali smo malopre pitanje kolege Boška Obradovića koji je postavio suvislo pitanje, važno pitanje, na koji način, odnosno koje firme će realizovati taj

u interesu nam je da što veći deo tog kredita bude potrošen tako da učestvuje u kreiranju domaćeg BDP. To je korist za domaću industriju.Ono što je pitanje za vas, nemojte da dobacujete gospodine Antiću, je uz predlog ovih zakona niste nam dostavili nijednu informaciju o tome, osim što se kazali da će biti jedno kreditno skrovište za jednu stvar, a drugi za drugu stvar. Nemate niti sporazum dostavljen uz predlog zakona niti imate projekte sa detaljnim obrazloženjem kako će novac biti potrošen, u kom vremenskom periodu će taj novac biti aktiviran i koji će biti efekti za domaću privredu od korišćenja tih kredita. To je nepoštovanje Narodne skupštine, jer tražite od poslanika da vam odobre odnosno da odobre preduzećima koja su u vašoj nadležnosti ta sredstva, a da niste dali detaljna obrazloženja.Ministar finansija nam je takođe u prethodnim izlaganjima kada smo davali slične saglasnosti, odnosno zakone na slične garancije ili zaduženja države, rekao, što očigledno svi znaju, posebno Fiskalni savet, da imamo velike probleme da projekti koji se prave u Srbiji nisu kvalitetni, da se ne poštuju, čak i oni koji su napravljeni, da analize nisu dobro urađene i da onda država ima posledice od toga.Mi se slažemo sa tom ocenom ministra i on svakako ima ozbiljne probleme u vođenju finansija zbog takvog neodgovornog odnosa onih koji kredite uzimaju. Naravno, najveći krivac u svemu ovome jesu direktori tih preduzeća, koji bi trebalo da prave te planove i projekte koji su u interesu građana Srbije i da rešavamo važna pitanja, i pitanje životne okoline, što je u slučaju EPS-a ili pitanje razvoja „Elektromreža“ što je u pitanju kredit kredit za EMS. Međutim, nikako da dođemo do toga. Ministar finansija je obećao, odnosno rekao je da se radi na tome i da ćemo uskoro doći u situaciju da će, kada se predloži finansiranje nekog projekta i kada država Srbija ili treba da da garanciju ili sama da uzme kredit za jedan od tog projekata, da ćemo dobiti pune informacije o tom projektu, da ćemo dobiti da vidimo da li se ispunjava onako kako je planirano i da na kraju, znamo kad se završi projekat, da možemo da uradimo analizu i vidimo koliko je uspešno projekat realizovan.Siguran sam da je ovo veliki interes i samog ministra finansija. Nažalost, izgleda da ostatak Vlade, počev od ministra, a nakon toga i v.d. direktora javnih preduzeća, koje Ministarstvo zajedno sa Vladom i postavlja, interes je da se ovakve stvari uvedu, da se uvede red u ovaj sektor jednostavno nema. Ono što na kraju imamo je da javna preduzeća predstavljaju verovatno najveću rak-ranu srpske privrede, da su praktično, dovedena do ivice egzistencije, da se rasipa imovina, ne ulaže se u njih bi trebalo na kraju, valjda, kao što je to urađeno u mnogim drugim slučajevima, da tražimo nekog stranog investitora, vlasnika, spasioca da nam preuzme ta preduzeća. Mi mislimo da je to pogrešno i da taj red mora da se uvodi u preduzeća, odnosno to moramo da radimo mi i ne da govorimo o privatizaciji EPS-a ili bilo kog drugog javnog preduzeća, „Telekoma“ takođe, nego da sami uvedemo red.Ministar finansija je tu pomenuo interesantan koncept pozitivne nule i mi se slažemo sa tim. Većina naših nazovi menadžera, u stvari partijskih kadrova, koji su postavljeni na vrhove javnih preduzeća, rade po tom principu pozitivne nule, koji kaže – onoliko novca koliko im date, toliko novca će i da potroše. Neće ići preko toga, to im je to i ne trude se nešto preterano ni da uštede ni da razviju to preduzeće, pošto im to očigledno nije ni zadatak.Kad smo govorili, recimo, o EPS-u, ministar je govorio o uspesima EPS-a, pa kad pogledamo finansijske izveštaje EPS-a, recimo, u 2014. godini imaju gubitke od 28 milijardi dinara, na ime smanjenja vrednosti imovine. To se uglavnom odnosi, pretpostavljam da ministar zna, na smanjenje, odnosno otpisivanje potraživanja koja EPS ima za isporučenu struju iz prethodnih godina. To je rezultat u 2014. godini. To je kud i kamo više, nekoliko puta više nego što se sada traži kredit. Što znači, za građane, da je EPS naplatio struju ne bi morao da uzima takav kredit, nego bi mogao i sam da ga finansira. Takođe, u 2015. godini, gubici na ime uglavnom neplaćene struje iznose 19 milijardi dinara, to je 150 miliona evra.Ovo su vam zvanični finansijski izveštaji, konsolidovanog EPS-a. I onda za 2016. godinu, još uvek nemamo te izveštaje pošto nisu objavljeni u APR-u. On govori da kada postavite nesposobne partijske kadrove da vode javna preduzeća, ovo su rezultati koje dobijamo, onda dobijamo i projekte, koji lepo izgledaju ovako kratko opisani na papiru, bez ikakvih detalja i onda naravno na osnovu toga, u godinama koje dolaze država odvaja novac iz budžeta na plaćanje aktiviranih garancija i ovo očigledno ne prestaje.Ja sam kao ministar privrede pokušao da dovedem red 2013. godine do početka 2014. godine, nažalost, tada PPB i takođe predsednik Vlade, nisu imali sluha zato što je to stalo na žulj partijskim kadrovima po javnim preduzećima, koji nisu u stanju da troše novac poreskih obveznika u interesu poreskih obveznika. Tako da, očigledno, tu veliku rak-ranu srpske privrede nismo u stanju da rešimo. Interesuje me, zaista, zbog čega detaljni detaljni projekti nisu predstavljeni zajedno sa ovim zakonom koji traži garancije od građana Srbije? Zašto nije dat sam sporazum, tekst sporazuma, da bi mogli da se opredelimo, da glasamo i recimo podržimo ako se radi o dobrom projektu?Takođe, bilo bi jako važno, važno, ovo nije za ministra finansija nego za ministra energetike, da dobijemo izveštaj o tome koliko drugih kredita je uzeo EPS i uzeo EMS za neke kapitalne investicije i da vidimo kako su ti projekti realizovani, kako je novac za te projekte potrošen, da bi mogli onda da ocenimo da li menadžment radi dobro svoj posao i da li izvršna vlast na dobar način kontroliše rad tog menadžera?Pošto ništa od toga nemamo, nego rasprava u Skupštini bude o tome da se odobre sredstva, a nikada ne bude o tome kako su potrošena sredstva i da li je to urađeno na najbolji mogući način. Zato se nalazimo u situaciji u kojoj se nalazimo. Pa zbog svega toga, imamo i smanjenje plata i smanjenje penzija i povećanje cena struje i svega što je država uradila, samo onaj ključni deo koji bi morala da uradi, a to je uvođenje reda, taj deo se ne dešava.Što se tiče ovih zajmova, odnosno što se tiče promene Zakona o Agenciji za osiguranje depozita koji omogućava da umesto da novac plasira u inostranstvo, jer trenutno su negativne kamatne stope u određenim da taj novac plasira u devizne obveznice Republike Srbije i Narodne banke Srbije.Pitanje je za ministra finansija, a to nije malo preširoko, jer ni na koji način nije ograničeno, u koju vrstu domaćih deviznih obveznica, koje izdaje Republika Srbija. Novac treba možda da bude uložen, jer ako ovako otvoreno ostavimo, onda se može zaključiti da šta god da šta god država ima potrebu može taj novac praktično da nastavi direktno da koristi, umesto da ih čuva za potrebe Agencije za osiguranje depozita. Pa, možemo da dođemo u situaciju da ako je Agenciji potrebno da povuče ta sredstva, država će morati dodatno da zadužuje da bi ta sredstva mogla da isplati Agenciji. Znači, nemamo nikakvo ograničenje.Pozdravljamo, naravno, napor Ministarstva finansija, odnosno da je uvideo problem sa negativnim kamatnim stopama. Ne znamo zašto se to nije desilo ranije, možda ministar može da kaže par reči o tome, jer ovo je svakako pozitivna stvar. Imamo bojazan, što se tiče kupovine deviznih obveznica Republike Srbije, da praktično taj novac nekako se ne zavrti nazad i bude korišćen za neke druge stvari. Ovde se ne radi samo o ovom ministru i Ministarstvu koje on sada vodi, nego razmišljamo o tome da se radi o nekoj dugoročnoj stvari, da će biti promena ministara i promena vlada, pa možda trenutni ministar finansija ima najbolje namere i ne želi da radi ništa što je pogrešno, ali možda će to naredni raditi, jer imali smo te prilike u prošlosti, pa ako nam zakoni nisu dovoljno precizno i dobro definisani, možemo da dođemo u tu situaciju ponovo.Da se vratim na osnovne teze. Imamo velike gubitke u EMS-u, nemamo nikakvu kontrolu nad projektima koji se trenutno sprovode. Nemamo nikakvo neslaganje oko toga da je potrebno razvijati „Elektromreže“, niti neslaganja oko toga da je potrebno razvijati, odnosno zaštiti čovekovu životnu okolinu, ali pošto ne znamo ništa o tome kako se do sada troši novac, kako je trošen na sve projekte koji su do sada pokrenuti, tako nemamo ni poverenje da će ovaj projekat, odnosno ova dva projekta za koje podvlačim nema ni sporazuma ni plana projekta, nikakve analize o tome koliko novca će otići stranim dobavljačima i onima koji pružaju usluge, koliko domaćoj privredi, čime će se pomoći BDP, znači ništa od toga nemamo i treba samo da odobrimo ove zahteve za garancije. Tako da se nadam, da će ministri dati odgovore na ova pitanja koja sam postavio. Hvala.

za vreme vladavine SNS, prvi put u modernoj istoriji Srbije raspisani su konkursi za direktore svih javnih preduzeća u Srbiji, da se pitao Saša Radulović, direktori javnih preduzeća u Srbiji bi bili bračni drugovi, kumovi, jednog kuma je postavio u BIP, sa ženom je zaključivao ugovor o pružanju računovodstvenih usluga, a rešenje za celokupnu srpsku privredu ne bi bila ni privatizacija, ni saradnja sa stranim partnerima, nego stečaj.Dakle, stečaj.Dakle, rešenje za srpsku privredu je bilo gurnuti sva preduzeća u stečaj i postaviti njega, suprugu, kuma za stečajnog upravnog celokupne srpske privrede.Ono što Saša Radulović neće da kaže kaže i nije mi jasno kako čoveka nije sramota da kaže da je EPS poslovao sa gubitkom u 2014. godini, u godini u kojoj su Srbiju zadesile poplave koje je nisu zadesile za 1000 godina. To svi građani Srbije znaju. Onda se pojavi Saša Radulović u 2017. godini i kaže – ali, znate, EPS je poslova sa gubitkom u 2014. godini. Jeste, zato što su bile poplave koje Srbija nije pamtila 1000 godina unazad.Kažete

Morao sam da vas prekinem. Imaćete, siguran sam, dodatnih dva minuta, pošto pravo na repliku ima i gospodin Saša Radulović. **Saša Hvala.Naravno, ovde su, kao i svaki put, izrečene potpune neistine. Poslanik se krije iza imuniteta. Kad bude tužan na sudu, onda beži od toga da se pojavi i dokaže ove zaista smešne tvrdnje.Ja nikada nikoga nisam postavio na čelo bilo kog javnog preduzeća. Ja ne znam kog su kuma izmislili i sve ove ostale priče, tako da bih to stavio potpuno sa strane.Ono što jeste važno za građane Republike Srbije je da znaju da, recimo, Babić, to je čuveni poslanik SNS, je postavljen je postavljen na mesto v.d. direktora Koridora. Ja sam siguran da je to jedan od tih divnih konkursa o kojima govori poslanik SNS. Takvih direktora po Srbiji koliko hoćete. Zbog toga nam ide ovako kako nam ide, pošto se nesposobni partijski kadrovi postavljaju na čela svih najvećih javnih preduzeća u Srbiji i praktično ne vode računa o interesima građana Republike Srbije, nego vode računa isključivo o partijskim interesima. rana srpske privrede. To je razlog zašto su smanjene penzije, to je razlog zašto su smanjene plate. To je taj javašluk koji je na vlasti evo već pet godina.Inače, EPS je napravio gubitak i 2013. godine, a ove gubitke, o kojima govorim, po osnovu toga da se ne naplaćuje isporučena da ponovim još jednom, 2014. godine je 28 milijardi dinara, to vam je negde oko 240 miliona evra, 2015. godine je 19 milijardi dinara, to je oko 150 miliona evra. Ne znamo koliko će biti 2016. godine, pošto finansijski izveštaji još uvek nisu objavljeni.Znači, tvrditi danas da u Srbiji partijsko zapošljavanje, koje prati i korupcija, nije centralni problem, je zaista krajnje neozbiljno. Hvala. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. **Aleksandar Martinović** Jedino što je tačno od ovoga što smo čuli, to je da je Saša Radulović podneo privatnu krivičnu tužbu protiv Marijana Rističevića i mene.Gospodine Raduloviću, ja se nikada neću pozvati na imunitet, kad god me budete tužili i to što ste rekli je laž. Dakle, nisam se pozvao na imunitet, kao što se nisam pozvao na imunitet ni u sudskom postupku koji Bojan Pajtić vodi protiv mene. Dakle, nikada se pred sudom nisam pozivao na imunitet i slobodno podnesite ne jednu,

da vi, kao i DS, koristite ljudske nesreće, smrti, elementarne nepogode da bi ubrali neki politički poen.Ja mislim da nema smrti u Srbiji a da pojedine političke stranke nisu pokušale da upotrebe kao argument u borbi protiv Aleksandra Vučića i SNS. Vi sada koristite poplave

Vi znate i kako se zove žena. Pa je kum sa svojom sopstvenom ženom, dok je BIP bio u stečaju, zaključivao ugovor, isti onaj tip ugovora koji ste zaključivali vi kao stečajni upravnik u, ne znam ni ja, 14 ili 15 bivših bivših društvenih preduzeća, sa firmom čiji ste vlasnik 50% vi, a 50% vaša supruga.Onda se nađe jedan Saša Radulović da nama drži predavanje o tome kako mi navodno postavljamo partijske kadrove, kumove

gospodin Zoran Babić je diplomirani mašinski inženjer, koji je na vreme završio Mašinski fakultet u Beogradu. Razumete, gospodine Martinoviću, ali ne možemo da imamo dvostruke aršine prema poslanicima pozicije i opozicije.Ispoštovao sam i vas i mislim da ste dobili, imali ste potpuno osnova u skladu sa Poslovnikom da se javite i da replicirate gospodinu Raduloviću.U ovom trenutku moja procena je i mislim da smo se previše udaljili od teme i da bi se vratili vas, ja vodim sednicu, ne vi.Da bi se vratili na dnevni red, sada ćemo napraviti, shodno članu 112, pauzu od dva minuta, a onda se vraćamo po redosledu prijavljenih narodnih poslanika.(Posle

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, ovde je izrečena jedna velika neistina. Odmah na početku ja to moram da pokažem. Ovo je dokument u kome jednostečajni upravnik, koji vodio 14 firmi, inače električar ili elektroničar, koji se predstavlja kao ekonomista i koji zamera fakultetski obrazovanom gospodinu Babiću da bude v.d, postavlja svoju ženu za

firmu na suprugu. Evo ga dokument ili gospodin to osporava.Podržaću ove predloge, imajući u vidu da su nas ovakvi oporavili, vodili 14 raznih firmi koje nisu bile energetske doduše, neke su bile šećerane i osladili su se, ovo ne može da stane na četiri lista, i nijednu oporavili nisu.Gospodine predsedavajući, gospodo ministri, kolege poslanici, ja sam mislio, u zaglavlju naših kolega i koleginica koje okreću leđa, to magistri ovako, to je onako fino vaspitano, obrazovano kod Pavićevića naravno, ja ću ipak nastaviti da govorim, da su nam ostavili sređenu državu, sa sređenim finansijama, sa razvijenom ekonomijom, toliko su zamerki imali na sadašnju vlast da je to bila vojno moćna država. Međutim, kad uzmete, od njih su samo ostali dugovi, prodate firme u privatizaciji i ovde ste imali slučaj da sve javno traži i transparentno šef poslaničkog kluba, partije bivšeg režima, koji je sa „Fijatom“ potpisao potpuno zatamnjen ugovor, potpuno taman, i on traži transparentnost. Boji se čovek pljačke, a kada je bio direktor Pošte, ovde pokazuje sliku neke kućice, a kada je on bio direktor Pošte, stan od 200 kvadrata u Takovskoj,

saveznikom, koja je prodala najviše naših firmi, najviše društvenih firmi, uzgred budi rečeno, i izručila najviše haških optuženika. On se poziva na patriotizam, zaboravljajući da su te strane banke dovedene upravo u periodu kada su vladali njegovi koalicioni partneri. On govori o skupim kreditima i sa, ne znam, 0,8 kamate. Možda su na Hilandaru jeftinije. Tamo uđeš, sa ikone uzmeš, izađeš … i danas je on nama držao predavanje o ekonomskom patriotizmu i o strancima, zaboravljajući da ove kredite dižemo upravo zato što su oni prodali kompaniju, uzeli od jednog Srbina, kompanija je bila vlasništvo države, jednog Srbina, koju su oni uzeli, njegovi koalicioni partneri i prodali strancima Norvežanima. On danas priča o ekonomskom patriotizmu, o stranim bankama, stranim kompanijama, kako mi to radimo, iako su njegovi koalicioni partneri sve već bili prodali.Podržaću prodali.Podržaću ove predloge, posebno zato što se radi o ispepeljavanju. Dakle, vazduh je opasan ako počnemo da ga gledamo i zato ovaj projekat valja podržati. Sve da EPS ne vrati taj dug, država zbog zaštite životne sredine i zbog standarda koji može i mora da postigne mora to da uradi, jer pojedini naši blokovi daju daleko više po kubnom metru, daleko više tvrdih čestica od 40 miligrama, što je neki standard.

i da je to potencijal za izgradnju puteva i građevinsku industriju. Dakle, moja preporuka Vladi, ministarstvima koja se bave tom problematikom je da iskoriste potencijal da naprave građevinsku industriju i da industriju koja se bavi niskogradnjom snabde odgovarajućom količinom pepela, jer kompoziti koji se od toga prave služe za slojeve u putevima. Mislim da od pepela može da se napravi u građevinskoj industriji, u izgradnji puteva dosta toga. Postoje kompanije koje već imaju te biznis programe, biznis planove, dakle, koje mogu dnevno da proizvode kubika, što je dovoljno za šesto metara autoputa. Ako to uzmete godišnje, kao slojevi ispod sloja asfalta, možete da napravite 200 kilometara, a od zaliha može da se pravi industrija građevinskog materijala, time mogu da se izgrađuju nasipi itd. Mislim da ova tačka koja se tiče ispepeljavanja može da ide u tom smeru.Što se tiče drugog kredita, ja mislim da naša proizvodnja električne energije ne treba samo da se bazira na proizvodnji uglja. Kao neko ko se bavi poljoprivredom, to treba raditi iz obnovljivih izvora i da se energija pravi od vode, vetra, solarna, a posebno od biomase, jer ona je najstabilnija od obnovljivih izvora zato što možete da programirate proizvodnju električne energije dnevno, jer biomasa može biti dostupna…Samo vi dobacujte. Verujem da ste veseli iz nekog razloga, verovatno imate neku svirku večeras, verovatno vam vođa negde svira, negde nastupa, ima neku tezgu, poznati električar. Verujem da iz tog razloga dobacujete, da skratite vreme. Ne znam šta ste popili kada se tako smejuljite, ne znam na čemu ste. Ja to ne koristim, ali vaše pravo da dobacujete neću osporavati, kao što ni magistru neću osporavati pravo da moj govor sluša okrenut leđima, jer to je onako dosta vaspitano, za to se ide u škole, na fakultete itd.Ali neću ni pod kojim razlogom, za razliku od njenih kolega, tražiti nikog da bijem po

ali mislim da osoba koja mi se smeje, koja me je tužila, podnela privatnu krivičnu tužbu, tužila me i njegova žena, očekujem da me tuže i kućni ljubimci, i verujem da iz nekog razloga imaju neki problem sa mnom i verujem da će tih tužbi biti još više, što će mene da raduje. Mržnja koju oni ispoljavaju prema vladajućim strankama se može opisati citiranjem Nikole Tesle, gospodina Vlakodinovića nema ovde da mi na tome zameri. Dakle, njihova mržnja je takve prirode, u takvim količinama da kada bi se pretvorila u električnu energiju obasjala bi ceo svet. Hvala.

i kako je u skladu sa članom 112, na osnovu koga ste vi odredili pauzu, da nakon pauze, koja traje proizvoljno, prema vašoj proceni, nikad ne traje onoliko koliko kažete, da nakon pauze se briše sve što se desilo pre pauze? Recite mi, u kom članu Poslovnika piše da nakon pauze nastaje stanje u kom se nije desilo ono što se desilo pre pauze?Ne znam da li se sećate, gospodine Milićeviću,

koriste svaku smrt u Srbiji za političku promociju, prikupljanje političkih poena. Recite mi, na osnovu kog člana Poslovnika ste vi izabrali da zanemarite te monstruozne optužbe

članova Poslovnika bih mogla da reklamiram. Pretpostavljam da su se i druge kolege našle pogođene ovim vašim neosnovanim, u Poslovniku, vođenjem sednice, pa mi samo recite u kom članu Poslovnika piše da se nakon pauze briše sve što se desilo pre pauze i na osnovu čega se pretvarate da Aleksandar Martinović to nije rekao? Koleginice Jerkov, nisam želeo da vas prekidam, jer bi odmah, ponovo, rekli da imamo dvostruke aršine prema poslanicima pozicije i prema poslanicima opozicije. Ali, u svom izlaganju vi niste ni precizirali član Poslovnika rekla.)Pitali ste koji član? Član 112, a član 112. jasno kaže ako predsednik Narodne skupštine, u konkretnom slučaju predsedavajući, redovnim merama ne može da održi red na sednici odrediće pauzu dok se ne uspostavi red. Uspostavljanje reda znači da govorimo o onome što je tema aktuelnog skupštinskog zasedanja i da se vratimo na ono što jeste

prioritet nad svim ostalim. Javila sam se, po povredi Poslovnika, odmah tokom pauze, a vi ste dali reč poslaniku Rističeviću, umesto da date meni, pošto povreda Poslovnika ima prednost. Tada sam htela reklamirati taj član 112, a poslaniku Martinoviću dozvolili ste da priča više od dva minuta u okviru svoje replike, ne kao nadoknadu vremena. Poslaniku Raduloviću niste dozvolili repliku ni dva minuta, nego ste oglasili pauzu zbog, kobajagi, nereda na sednici, a u stvari pravi razlog za objavljivanje pauze bio je pokušaj da zaustavite seriju replika i da onemogućite poslanika Radulovića da odgovori na optužbu da iznosi laži. **Đorđe Milićević**

Što se tiče člana 103, vi ste ukazali na povredu Poslovnika, član 103. stav 4, da replika ne može trajati duže od 2 minuta, član 104. stav 4, oprostite, omogućio sam i poslanicima pozicije i poslanicima opozicije, kada sam procenio da je to neophodno i da bi se shvatila šta je suština izlaganja, da i poslanici i poslanici opozicije dobiju naknadno pet do 10 sekundi da bi izvršili svoje izlaganje.Što

po replici, upravo to sam i učinio. Da ste se javili i da ste bili u sistemu i da je osnov vašeg javljanja bila povreda Poslovnika, svakako bih vam dao reč, što sam i učinio i vama i koleginici Jerkov, jer u sistemu se trenutno javio i neko od poslanika, sada nije u sistemu, neko od poslanika vladajuće koalicije koji je želeo repliku, ali sam shvatio da je osnov javljanja replika, pa sam vama dao dao reč, jer je osnov vašeg javljanja bila povreda Poslovnika.Gospodin Radulović je tražio reč, osnov njegovog javljanja je replika, on ne može u ovom trenutku dobiti reč po osnovu replike, jer se gospodin Martinović javio po osnovu povrede Poslovnika. Vidite da poštujemo?Izvolite, gospodine Martinoviću, povreda Poslovnika. **Aleksandar Martinović** Hvala, gospodine Milićeviću.Javljam se zbog povrede člana 27. Unapred da kažem da neću tražiti da Narodna skupština o ovoj povredi glasa.Sve vreme dok je govorio gospodin Rističević poslanici DS i pokreta Saše Radulovića su mu ili dobacivali ili su mu okretali leđa, što je grubo narušavanje reda u Narodnoj skupštini. Vama je stavljeno na teret kako, navodno, niste čuli ono što sam rekao, pa pošto, navodno, niste čuli, da ponovim još jedanput – da, dame i gospodi narodni poslanici, dragi građani Srbije, DS već godinu dana pokušava politički da profitira na smrti ljudi koji su poginuli u tzv. Aferi helikopter. Demokratska stranka već godinu dana tvrdi DJB lupaju o klupe.)Samo vi lupajte o klupe, to su radili i poslanici, svojevremeno, Hrvatske seljačke stranke, deda ovog Pernara, sa kojim se druži vaš koalicioni partner, oni su tako lupali o klupe u Skupštini Kraljevine Jugoslavije, meni to ne smeta.Dakle, gospodine Milićeviću, vama se obraćam, DS već godinu dana pokušava politički da profitira na smrti ljudi u tzv. aferi helikopter. Godinu dana tvrde kako su Aleksandar Vučić, Bratislav Gašić, Zlatibor Lončar, tražili smrt koji su prevozili bolesno dete iz Novog Pazara za Beograd i prošli su na izborima, tako kako su prošli.Dakle, i narod ih je procenio da su kukavice, jer samo kukavice mogu da pokušavaju da ostvare neki politički ćar na činjenici da je neko umro pokušavajući da spasi nečiji život.

ja izjasnim o onoj koja je učinjena pre nego što su oni učinili ovu drugu.Dakle, reklamiram član 109. - opomena se izriče narodnom poslaniku, pa između ostalog, odnosno ometa govornika ili na drugi način ugrožava slobodu govora.Svi smo prisustvovali, orkestriranom o lupanju o klupe, orkestra „nikad im dosta nije bilo“ ili „kad ulovi del boj kompani“. Dakle, posle gitare bio je pokušaj „tam tam“. Verujem da je to talentovani muzički orkestar, ali ste vi bili u obavezi da mu izreknete, makar predsedniku te grupe, makar vođi tog orkestra, makar vođi orkestra „Dubrovački trubaduri“, bili ste u obavezi da im izreknete opomenu u skladu sa članom 109. A, ako ne svima onda makar onome ko je prvi među njima, jer gospodine predsedavajući, jedna grupa se prepoznaje po predvodniku. Nažalost, te grupe, mi tu grupu prepoznajemo po čuvenom gitaristi Saši „neletačeviću, samo mlako ćiu ćiu tup“. Hvala. Najpre, maločas sam propustio gospodine Martinoviću, vi ste se pozvali na član 27. nisam vam postavio pitanje, jer ste u izlaganju rekli da ne želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika. Ja vam zahvaljujem i nadam se da vi veoma dobro shvatate da i predsednica Narodne skupštine i svako od potpredsednika pokušava da se stara i poštuje član 27, a to je dosledna primena Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srbije.Gospodine Rističeviću, što se tiče ukazane povrede Poslovnika, moram i vama da kažem, vi jako dobro znate da ja ne praktikujem i ne koristim rigorozne mere i pokušavam da ne sankcionišem, da to ne koristim, ne primenjujem, ne sankcionišem narodne poslanike, već da kroz dijalog i kroz dogovor dođemo do onoga što je suština i što je važno, i što je uloga parlamenta.Ne želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? Zahvaljujem.Povreda Poslovnika, narodni poslanik Goran Ćirić. Izvolite.

Dosta je bilo i DS. Mislim da stvarno nema potreba da vi kao predsedavajući dozvoljavate ovakvu atmosferu, jer smo potpuno izašli iz teme ove sednice i to zbog optužbi da ove dve poslaničke grupe na ovako širok i opšti način, predsednik poslaničke grupe SNS optužuje da zloupotrebljavamo smrti ljudi u političke svrhe.Dakle, niko od vas to nije mogao da čuje ni od koga od nas u ovoj sali, niti van ove sale i toga ste i vi svesni, ali ste spremni da to iskažete u ovoj Skupštini, pred javnost Srbije. Mislim da ste odgovorni jer niste reagovali na takvu vrstu govora u Skupštini, jer ovako nasilje u Skupštini prema opozicionim poslanicima se vrlo lako prenosi i i u javnost Srbije. Onda se svi čudimo zbog čega toliki nivo nasilja u Srbiji i zbog čega toliko patnji koje se vide na ulicama Srbije.Svako od nas treba ličnim primerom i ličnim odnosom da pokazuje koliko smo tolerantni i spremni, a niko od nas ovde nije koristio slike, fotografije dece poslanika, pokazujući ih javnosti u ovoj sali i u nastupima na javnom servisu na takav način da je to i poziv javnosti da se prema njima odnose na način koji ovde vidimo, a to je na način nasilja. Od DS, poslaničkog kluba nikada nećete videti nasilje u ovom parlamentu i mi ćemo ga čuvati i zbog toga vas pozivam da uvek reagujete na ovakav ton i ovakav način govora. (Da.)Mogu da se složim sa vama u jednom, a to je da smo izašli van okvira sednice. To je nešto na šta mi predsedavajući ne možemo da utičemo, to u mnogome zavisi i od narodnih poslanika. Mi ne možemo da predvidimo o čemu će narodni Mi ne možemo da predvidimo o čemu će narodni poslanici govoriti tokom svog izlaganja. Ali se slažem gospodine Ćiriću da je važno da se vratimo na ono što je tema i što su tačke dnevnog

Jerkov.Gospodine Ćiriću, nije na meni da sudim šta je istina, a šta ne. Nije na meni da vodim dijalog sa narodnim poslanicima. Na meni je i na predsednici Narodne skupštine Republike Srbije, na nama koji je zamenjujemo u određenim trenucima, ne da vodimo dijalog, već da vodimo sednicu u skladu sa Poslovnikom Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srbije. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović, povreda Poslovnika.Vi imate pravo na repliku, ali onog trenutka kada završimo sa davanjem reči ukazanoj povredi Poslovnika.

i metod primene političkog, a i fizičkog nasilja nad svojim političkim neistomišljenicima DS je demonstrirala od 5. oktobra 2000. godine pa nadalje.Ono što svi građani Srbije koji prate direktne tv prenose sednice Narodne skupštine mogu da čuju, na svakoj novoj sednici kad god se utvrđuje dnevni red, evo vi me kolege ispravite ako grešim, jedan od predloga za dopunu dnevnog reda, ako se ne varam to radi vaša koleginica Gordana Čomić, da se utvrdi odgovornost, navodna odgovornost Aleksandra Vučića, Bratislava Gašića i Zlatibora Lončara zato što su navodno želeli smrt pilota koji su spašavali bolesno dete, vozeći ga helikopterom iz Novog Pazara u Beograd. Nema sednice na kojoj ne tražite da se utvrdi odgovornost ljudi koji su hteli da spasu jedan život. Desila se nažalost nesreća i iz sednice u sednicu pokušavate da prigrabite neki politički poen, zbog činjenice da su ljudi tragično nastradali u pokušaju da spasu dečiji život.Drage kolege, da li sam u pravu? 2014. zadesile su nas hiljadugodišnje poplave i Saša Radulović danas, tri godine posle toga, pokušava da izvuče neku političku korist i kaže – EPS je poslovao sa gubitkom. Pa jeste,

ministre sa saradnicima, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, građani Republike Srbije, ja bih u drugom delu svoje diskusije hteo da se osvrnem na ova dva kredita o kojima je danas reč, je danas reč, posebno za garancije Republike Srbije na kredit koji se daje akcionarskom društvu „Elektromreža Srbije“. Već smo danas imali prilike da čujemo i od poslanika i od ministra da se radi o dva veoma povoljna kredita sa niskom fiksnom kamatnom stopom od 0,8%, sa periodom počeka od tri, odnosno pet godina.Kada je reč o kreditu, odnosno o davanju garancije Republike Srbije na kredit koji Nemačka razvojna banka daje akcionarskom društvu „Elektromreža Srbije“, a radi se o regionalnom programu energetske efikasnosti u prenosnom sistemu, na samom početku mislim da je važno naglasiti da ovaj kredit i odgovarajući plan njegove upotrebe, odnosno realizacije je samo deo velikog projekta Transbalkanskog koridora koji treba da donese velike benefite Republici Srbiji.Čitav niz koraka koji prate realizaciju ovog programa i koji slede njegovu realizaciju, govorim o ovom konkretnom kreditu, zauzimaju centralno mesto u desetogodišnjem planu razvoja prenosnog sistema, odnosno u strategiji razvoja „Elektromreža Srbije“, ali isto tako i veoma važno mesto u strategiji razvoja energetike u Republici Srbiji. Takođe, čitav plan je usklađen sa odgovarajućim panevropskim planovima razvoja, odnosno sa strategijama razvoja elektroenergetske mreže Evrope.Istovremeno, ovim se ispunjavaju i obaveze koje smo preuzeli u našim pregovorima sa EU, a te obaveze se odnose na povećanje kapaciteta prenosa naše mreže i na njenu interkonektivnost, s tim što, naravno, te obaveze svakako po svom značaju nisu ni približne onome koliki benefit očekujemo od završetka ovog čitavog programa, a nakon toga i čitavog projekta Transbalkanskog koridora.Dakle, međunarodni projekat Transbalkanski koridor, čiji je ovaj program o kome danas govorimo, odnosno garancija za kredit za ovaj program o kojem danas govorimo samo jedan mali deo, ima za cilj da poveže Rumuniju i Italiju 400-kilovoltnim visokonaponskim dalekovodom velikog kapaciteta koji treba da zameni 220-kilovoltni koji je u ovom trenutku u upotrebi. Taj 400-kilovoltni dalekovod prolazi najvećim delom kroz teritoriju Srbije, a potom iz Srbije preko Višegrada i Pljevalja, kroz Crnu Goru dolazi do Jadranskog mora.Prema mora.Prema informacijama koje sam dobio sa italijanske strane, Italijani, odnosno Republika Italija već postavlja kabl kroz Jadransko more, odnosno po dnu Jadranskog mora, tako da se može očekivati da se u neko dogledno vreme, naravno, dogledno vreme se meri u mesecima i godinama, ta dva kabla spoje, odnosno da se spoji dalekovod sa ovim podvodnim kablom.Čitav projekat sa ove strane Jadrana podeljen je u tzv. četiri sekcije. O tome je nešto govorio ministar, a ja ću probati malo šire da o tome govorim da bismo razumeli koliki je značaj čitavog ovog projekta.Prva sekcija je od Rešica u Rumuniji do Pančeva. Na toj sekciji se već uveliko radi i ona bi trebalo da bude završena i stavljena u upotrebu u 2018. godini. Dakle, već sledeće godine mi ćemo imati u upotrebi 400-kilovoltni dalekovod od Rešica, odnosno od granice sa Rumunijom do Obrenovca, jer već imamo izgrađen 400-kilovoltni dalekovod na trasi Obrenovac – Pančevo preko Beograda, odnosno da budem precizan preko Beograda 8.Druga faza, odnosno druga sekcija ovog plana, odnosno ovog projekta Transbalkanskog koridora predstavlja izgradnja 400-kilovoltnog dalekovoda između Kraljeva i Kragujevca. To je upravo ono o čemu danas razgovaramo. Dakle, to je taj segment, odnosno taj kredit o kome danas pričamo.Treća sekcija predstavlja, rekao bih, najveći deo posla što se tiče ovog čitavog projekta, a to je izgradnja 400-kilovoltnog dalekovoda, magistralnog dalekovoda na trasi Obrenovac – Bajina Bašta, koji treba da u potpunosti zameni

od Bajine Bašte preko Višegrada, Pljevalja i potom kroz Crnu Goru do Jadranskog mora. Prema informacijama koje ja imam, negde oko Tivta bi trebalo da se spoji taj dalekovod sa podvodnim kablom koji, kao što sam već rekao, Republika Italija već uveliko postavlja i na taj način da se omogući prenos električne energije do Italije.Što se tiče konkretno ovog kredita o kome danas govorimo, a za koji sam siguran da će Narodna skupština obezbediti garanciju, odnosno potvrditi ovu garanciju koju je dala Vlada Republike Srbije, tu se radi o 15 miliona, rekao sam već, veoma povoljnog kredita, na šta se dodaje negde između šest i sedam miliona granta,

EMS.Šta se sa tim sredstvima radi? Prvo se gradi trafo-stanica u Kraljevu 400-kilovoltna koja će zameniti trenutno 220-kilovoltnu trafo-stanicu u Kraljevu, uz naravno pripadajui transformator 220/400 kilovoltni koji treba da omogući povezivanje te trafo-stanice sa 220-kilovoltnim dalekovodom između Bajne Bašte i Kraljeva. Nakon toga gradi se 400-kilovoltni dalekovod od Kraljeva do Kragujevca, a u Kragujevcu već imamo instalirano 400-kilovotnu je važan ovaj, da kažem, sporedni krak dalekovoda? Videćete, ima i drugi značaj, ali za ovaj konkretan projekat ona je važan zato što praktično kada budemo podigli nivo

prenosa preusmerimo sa tog pravca na druge alternativne pravce i da na taj način obezbedimo elektroenergetsku stabilnost u Republici Srbiji, što bez ovoga ne bi bilo moguće.Međutim, on ima i jedan drugi značaj koji nije ništa manje bitan, mada sad to već zvuči kao pleonazam, a to je da u okolini Raške i Novog Pazara, odnosno u kraju koji se praktično preko jednog regionalnog dalekovoda direktno vezuje na ovaj dalekovod o kome danas govorimo, imamo probleme u smislu naponskih prilika koje su vrlo loše i u smislu sigurnosti napajanja. Praktično kada podignemo kapacitet ovog dalekovoda između Kraljeva i Kragujevca mi ćemo i povećati samim tim propusnu moć onog 110-kilovoltnog regionalnog dalekovoda koji ide prema Raškoj i Novom Pazaru, čime ćemo rešiti taj ozbiljan problem naponskih prilika koji u ovom trenutku postoji u ovom kraju.Dakle, time ćemo smanjiti gubitke koje imamo u mreži i time ćemo smanjiti emisiju ugljendioksida. Dakle, smanjenjem gubitaka koje imamo u mreži, koji će naravno biti još manji kada izgradimo čitav dalekovod, mi u stvari povećavamo profitabilnost preduzeća, odnosno akcionarskog društva EMS. Zbog toga je

pokazalo da je ovaj projekat za koji uzimamo kredit izuzetno profitabilan, odnosno da će on vrlo brzo početi da vraća novac, odnosno da će preduzeće EMS vrlo brzo videti benefite od ovog projekta. Prema tome, ne postoji nikakva opasnost da se ovaj kredit neće vratiti. Ta vrsta opasnosti ne postoji.Druga stvar koju sam rekao jeste da će se smanjiti emisija ugljendioksida, što naravno jeste nešto što je vrlo važno u smislu očuvanja životne sredine, jer očuvanje životne sredine jeste jedan od ključnih prioriteta u budućem ekonomskom, ali i energetskom razvoju Srbije i jeste nešto što je ključno u našim sadašnjim i budućim pregovorima sa EU, jer poglavlje 27 jeste jedno od najzahtevnijih poglavlja u pregovorima sa EU i jedno od poglavlja koje ćemo najteže zatvoriti. Zbog toga i jedan i drugi kredit o kome danas govorimo se upravo jednim delom oslanja na zaštitu životne sredine.Dakle, osim poboljšanja snabdevanja građana električnom energijom, osim smanjenja gubitaka u mreži i smanjenja emisije ugljendioksida, ovo je čitav projekat Transbalkanskog koridora ima zaista veliki značaj za Republiku

i smanjujemo gubitke koje u njoj imamo, a povećavamo protoke i na taj način činimo ovu rutu preko Srbije izuzetno atraktivnom, odnosno mnogo atraktivnijom nego što je u ovom trenutku.Da bi građani razumeli, gro današnjeg protoka, to ministar sigurno jako dobro zna, od najvećih, hajde da ne bude baš od najvećih, od velikih proizvođača, neto proizvođača i izvoznika struje u Evropi, kakvi su Ukrajina i Rumunija, prema velikim neto uvoznicima odnosno neto potrošačima struje, kakvi su Italija i nadalje zemlje Evropske unije, ide preko Mađarske i Hrvatske. Zašto? Zato što oni imaju visokokapacitetne mreže koje mi nemamo.Dakle, nemamo.Dakle, kada izgradimo 400 kilovatni dalekovod koji će iz Rumunije ići u Italiju i koji će biti prema svim istraživanjima daleko isplativiji u smislu prenosa električne energije za Italijane i za druge zemlje EU ukoliko one budu preuzimale tu struju koju ćemo mi ćemo mi transportovati od rumunske granice pa do granice sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno do Višegrada, to znači da ćemo mi doći u poziciju da ubuduće aukcijom viška kapaciteta koje ćemo imati kada budemo izgradili 400 kilovatni dalekovod, skupljamo nova sredstva, jer mi nemamo u ovom trenutku unutrašnje potrebe za takvim kapacitetom. Dakle, ostaće jedan deo kapaciteta slobodan i taj deo kapaciteta možemo aukcijski da prodamo i da određenu količinu finansijskih sredstava na taj način ostvarimo.Da ne kažemo da postoji još jedna druga važna stvar, a to je da u budućnosti, ako nastavimo da izgrađujemo kapacitete elektroenergetske, a o tome je ministar Antić danas govorio, on je čak rekao da smo poslednjih godinu dana mi bili neto izvoznici struje, što sada ne možemo tvrditi da je trend, ali je u svakom slučaju dobar signal, i u budućnosti gradnjom novih elektroenergetskih kapaciteta, ukoliko postanemo neto izvoznik struje, mi ćemo moći tu struju da izvezemo efikasnije i jeftinije po nas i imaćemo kapacitet preko koga ćemo moći da izvezemo.Na kraju krajeva, ali svakako ne najmanje važno, izgradnjom 400 kilovatnog dalekovoda mi stvaramo pretpostavke za buduću industrijalizaciju Srbije. Kažem, stvaramo pretpostavke, da neko ne bi sada rekao da najavljujem ne znam kakve investicije. Ali, ni jedan investitor neće doći nigde, ukoliko nema infrastrukturne pretpostavke. Kao što on očekuje da postoje odgovarajući putevi, kao što očekuju da postoje odgovarajuće telekomunikacione pretpostavke, on isto tako očekuje i da postoje određene energetske pretpostavke.Ukoliko vi imate probleme sa naponskim prilikama, kakve imamo, recimo, ovo što sam pomenuo, u oblasti Raške i Novog Pazara, ne možemo da očekujemo da će jedan ozbiljan investitor da dođe u ovaj kraj, jer on jednostavno ne može da napravi pogon, jer taj pogon ne može da se priključi na mrežu koja ne može da istrpi jedan ozbiljan pogon koji je veliki potrošač struje.Dakle, mnogostruki benefiti za nas su izgradnjom ovog koridora, nikakva opasnost da se taj kredit neće vratiti i u tom smislu, usudio bih se da kažem da se radi o jednom od najvećih i najsveobuhvatnijih projekata iz oblasti energetike u poslednjih nekoliko decenija i da on zaista zaslužuje našu apsolutnu podršku. Zahvaljujem.